Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители! Имах нужда да обмисля нещата, които се случваха тези дни в Парламента. Имах нужда да обмисля защо господин Миков и господин Бисеров вчера оставиха господин Сидеров да идва, да обижда, да влиза между редовете, включително в нашата парламентарна група и да провокира инцидент. С мълчаливото му съгласие. Във всеки друг Парламент такова поведение щеше да бъде санкционирано. Сега, понеже сте зависими от тях, не го направихте.

Питам с какво право партии, три пъти по-малки, пъти по-малки от ГЕРБ, си позволяват да излизат, да издават присъди. Позволяват си да обиждат, да се държат арогантно, да предлагат неща, които никога не е имало в този Парламент,

поголовно сменяте всичко, което по някакъв начин си е позволило да говори срещу Вас.

Чувам, че ще връщате държавата назад и по отношение на тютюнопушенето, и какво ли не още. Уважаеми господа от тази тройна коалиция – БСП, ДПС и народът избра ГЕРБ като първа политическа сила и ние няма да позволим Вие от тази трибуна всеки ден да ни провокирате и унижавате, да си правите комисии, в които без кворум – всъщност и да участваме, и да не участваме, е абсолютно безсмислено, да не пожелаете... Нашите бяха други, във всички комисии имаше председатели от опозиционните партии тогава,

и всички знаят и говорят, така съм чул, за да няма адвокати, че над 10 млн. долара Ви е комисионната. (Реплика от КБ.) Ами да, и сте взели най-нискотарифните самолети. Защо?

Партия ГЕРБ е избрана от хората – над 1 млн. души, и когато Вие се подигравате с нас и се опитвате да ни провокирате, когато ни давате квалификации оттук,

Уважаеми колеги, продължаваме заседанието. Припомням Ви, че сме на

по редакцията на комисията. Текстът е докладван от госпожа Манолова. благодаря,

Уважаеми колеги, уважаеми господин председателю, гласувах „против” защото се запазва възможността за едно от най-уродливите явления в така наречената „българска демокрация”. От самото начало на прехода съществува понятието преструктуриране на политическото пространство – нещо, за което всички наши избиратели ни пращат тук със задачата да го ликвидираме. Ако зависи от „Атака”, готови сме да бъдат въведени конституционни промени в тази материя, които да забранят преструктурирането на политическото пространство – преминаване на депутати от една парламентарна група в друга, в най-различните форми на това явление. Има много различни начини за това. Един от начините в миналия Парламент беше купуването на депутати по начина, по който това ставаше с партийната субсидия от предишните управляващи.

с цената на нищо, в името на нищо и ние сме категорични, че възможността да се създават нови парламентарни групи в този Парламент ще доведе до това уродливо явление. С каквито и аргументи, колкото и благовидно да изглеждат, каквато и казуистика да се използва, каквито и доводи да се правят за свободния мандат, за свободната воля на депутата, няма и с нищо не може да се прикрие това, което може да бъде сторено с възможността за създаването на нови парламентарни групи. Трябва да се отиде дотам, да се изкорени дотолкова, доколкото това е възможно в правилника, но виждам, че сегашните управляващи от БСП и ДПС, нямат това намерение, нямат тази воля. Това е много тревожно и ще видим как ще се развият нещата в близките месеци. Винаги ще напомням нашата позиция и категоричното ни становище – такова нещо да не се случва и да няма възможност

Правя процедурно предложение за отлагане на текста на чл. 14, защото окончателната редакция трябва да бъде оформена с основния текст – текста на проекта, и с предложението на група народни представители, което е прието. ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО процедурно предложение за отлагане на разглеждането на чл. 14 по вносител. Гласували

Предложение на народния представител Христо Бисеров, направено на заседанието на комисията – чл. 17 да отпадне. Комисията подкрепя предложението. Комисията не подкрепя текста на проекта и предлага чл. 17 да бъде отхвърлен. ПРЕДСЕДАТЕЛ

Моля да прекратите гласуването.

Комисията подкрепя по принцип текста на проекта и предлага следната редакция на чл. 16, който става чл. 14: „Чл. 14 (1) Всеки народен представител може да членува само в една парламентарна група. група. (2) Условията за възникване, членуване и прекратяване на членството, правата и задълженията на членовете се определят от самата парламентарна група в съответствие с разпоредбите на този правилник. (3) Народният представител може да напусне парламентарната група, като подаде писмено заявление до ръководителя на групата и председателя на Народното събрание, което се съобщава на пленарно заседание. заседание. (4) При напускане на парламентарна група или изключване от състава й, народният представител губи мястото си в постоянните комисии като представител на съответната парламентарна група, в делегациите на Народното събрание и други изборни длъжности в Народното събрание. събрание. (5) Народен представител, напуснал или изключен от парламентарна група, става народен представител, нечленуващ в парламентарна група, и не може да бъде приет за член на друга парламентарна група. група. (6) В работата на парламентарните групи могат да участват с право на съвещателен глас и членовете на Европейския парламент от Република България в съответствие с регистрацията в Централната избирателна комисия на партията или коалицията, от която са избрани.”

Уважаеми колеги, тук наглед е незначителна промяната, малка е поправката, но тя е много важна и все в насока по въпроса за действията на Парламента срещу парламентарното номадство. Във всички парламенти до този момент беше използвана грешна терминология и депутатите, напуснали, изключени или от разформировани парламентарни групи биваха наричани независими. Изключително порочно и грешно се загнезди в съзнанието на обществото понятието независим, което не е легално, то не е законово, защото независимите народни представители са съвсем друга категория и по стария Избирателен закон, и по сега действащия Изборен кодекс. Това са особена категория народни представители, които станаха независими по отделна процедура, различна от общата, след като събираха подписи и във всеки многомандатен район излизаха и се състезаваха с останалите от пропорционалните листи. Така по отношение на тези депутати, които напускаха парламентарните групи, се създаваше ореол за някаква особена връзка с електората, със своите избиратели. От това черпеха оправдание такива депутати, за да обосноват и да могат да оправдаят своето предателство. Най-после за мен това е много важно, такива депутати, които изпълняваха и осъществяваха предателство спрямо парламентарните си групи, оттам и спрямо избирателите, които ги изпращаха в българския парламент, получават наименование, което съответства на техния статут. Те вече ще се наричат напуснали, няма да има повече... Винаги ми е било обидно така наречените „независими” народни представители, които, като че ли са избрани като независими и с това подменяха цялото понятие.

Така че аз съм удовлетворен, въпреки че моето първоначално предложение беше да бъдат наричани изключени, с което да им се сложи една дамга, да се знае, че са изключени от парламентарните групи или напуснали, в което имаше също известна доза осъждане и квалификация. Благодаря.

Господин председател, госпожи и господа народни представители! Факт е, че членството на народен представител в парламентарна група може да бъде прекратено в резултат на неговата собствена воля – ако той напусне парламентарната група, или в резултат на решението на парламентарната група, която при определени условия е решила той да бъде изключен. А в текста правилно вече са дадени последиците, квалификацията от тези решения – тези народни представители не членуват в съответната парламентарна група. По-важният въпрос не е този, който беше коментиран по-малко, а той се съдържа в заключителната част на ал. 5, тъй като тя въвежда забраната, че напусналият или изключен народен представител не може да бъде приет за член на друга парламентарна група. Поставям обаче въпроса и нека да бъде преценено, ако се твърди, че трябва да бъде прилаган свободният мандат – както е прогласен от Конституцията, и вече беше дадена възможност на народни представители, които са влезли чрез една партия и са част от нейната парламентарна група – да образуват отделна парламентарна група. В случая всъщност ние отказваме по-малката възможност на някой народен представител да се присъедини към други от съществуващите парламентарни групи. Аз знам, че някои се ръководят от поговорката: „Парен каша духа”, защото имаше такива парламентарни групи, които преживяха тежки сътресения, в резултат на напуснали техни народни представители, които после, под една или друга форма – явна или неявна, бяха приобщавани към съществуващите парламентарни групи. Оказва се, че е възможно залповото напускане на народни представители, на групи, които ще получат право да образуват своя парламентарна група, а ако те го правят поединично, няма да могат да се присъединят към други групи. Дори възниква въпросът: дали те ще могат да се присъединят към вече такава колективно напуснала група, която се е обявила за самостоятелна парламентарна група? група? Поставям този въпрос, защото, ако текстът остане в този вид, той няма да следва една и съща логика и би представлявал известно противоречие. Аз не искам да направя в момента предложение за отпадане на тази част от алинеята, но обръщам внимание, за да се прецени от народните представители дали ал. 5 трябва да остане и със споменатата заключителна част. Благодаря. Госпожа Манолова, първо.

Текстът наистина създава двусмислие, доколкото беше заявено ясно от парламентарната трибуна, че ще бъде, тъй като не се забранява изрично, оставена възможността за образуване от независими народни представители по тяхна преценка. Тоест от народни представители, нечленуващи в парламентарна група, предвид факта, че са напуснали доброволно или са били изключени от съществуваща парламентарна група, че им се оставя възможност за създаване на нова парламентарна група, което да не бъде финансово стимулирано, предвид, че и вчера с приемането на първо четене на промените в Закона за политическите партии такава възможност беше пресечена, но реално остава възможността за превратно тълкуване на текста, тоест дали може да бъде приет народен представител за член на новообразувана парламентарна група и дали самият процес по образуване на такава парламентарна група няма да влезе в противоречие с нормата на ал. 5. Във връзка с това имам предложение втората част – „и не може да бъде приет за член на друга парламентарна група”, да отпадне. Ако текстът предизвиква, тъй като е достатъчно сложен и е свързан с други членове, неяснота неяснота или необходимост от размисъл в народните представители, би могъл да бъде отложен.

Ние сме против предложението на госпожа Манолова, защото това съвсем ще премахне пречките пред парламентарното номадство и каквито и доводи да бъдат правени, колкото и благовидни да бъдат те, ще дадем възможността да се върне лентата от по-предишния парламент. От ГЕРБ правеха нещата така, че осъществяваха най-грозното и най-уродливо парламентарно номадство – като прескачаха забраните, които в момента искате да премахнете, Вие управляващите. Но това не значи, че всъщност трябва да бъдат премахнати тези забрани, които съществуват в досегашния правилник,

Други изказвания има ли? Не виждам. Подлагам на гласуване предложението на госпожа Манолова за отпадане на

Моля гласувайте чл. 14 по новата номерация, докладван от името на комисията от госпожа Манолова. Гласували

Член 18. Предложение на народния представител Мая Манолова и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип Оттегляме това предложение, за да не се чете в залата. Предложение на народния представител Христо Бисеров, направено на заседанието на комисията – чл. 17 да отпадне. Комисията подкрепя предложението. Комисията не подкрепя текста на проекта и предлага чл. 17 да бъде отхвърлен.

33 има предложение на народния представител Мая Манолова и група народни представители.

Предложение на народния представител Павел Шопов, направено на заседанието на комисията – да се създаде Комисия за контрол върху имуществото, приходите и разходите на политическите партии. Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на проекта и предлага следната редакция на чл. 18, който „Чл. 15. (1) Народното събрание избира от своя състав постоянни и временни комисии. (2) Постоянните комисии на Народното събрание са: са: 1. Комисия по икономическата политика, енергетика и туризъм; 2. Комисия по бюджет и финанси; 3. Комисия по правни въпроси; 4. Комисия по регионална политика, местно самоуправление и инвестиционно проектиране;

13. Комисия по околната среда и водите; 14. Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения; 15. Комисия по културата и медиите; 16. Комисия за взаимодействие с граждански организации и движения; 17. Комисия по правата на човека, вероизповеданията Комисията за контрол над службите за сигурност, използването и прилагането на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения 20. Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове. (3) Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове докладва на Народното събрание по изпълнение задължението на Министерския съвет за предварителна информираност при участието му в разработването и приемането на актове на Европейския съюз. Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове изготвя доклади и по други актове на институциите на Европейския съюз. (4) Комисията по правата на човека, вероизповеданията и жалбите на гражданите представя годишен доклад пред Народното събрание.

След като е докладван текста, има процедурно предложение за отлагане на дискусията, на разискванията и гласуването за чл. 18, който става чл. 15. Моля режим на гласуване.

„Чл. 16. (1) Комисията за контрол над службите за сигурност, използването и прилагането на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения се формира на паритетен принцип – по трима народни представители от всяка парламентарна група. група. (2) Комисията за контрол над службите за сигурност, използването и прилагането на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения: 1. осъществява парламентарен контрол върху дейността на Държавна агенция „Национална сигурност”; приема с решение становище по бюджета на Държавна агенция „Национална сигурност” и го предлага за утвърждаване от Народното събрание; 3. взема решенията за осъществяване контрол върху приключили оперативни дела с мнозинство; 4. заседава само в своя основен състав, като заседанията й са закрити; 5. в 14-дневен срок от избирането й приема вътрешни правила за работа, които се утвърждават от Народното събрание; 6. осъществява предвидения в чл. 34б от Закона за специалните разузнавателни средства и чл. 261б от Закона за електронните съобщения парламентарен контрол и наблюдение на: а) процедурите по разрешаване, прилагане и използване на специалните разузнавателни средства, съхраняването и унищожаването на получената чрез тях информация, както и за защита на правата и свободите на гражданите срещу незаконосъобразното използване на специални разузнавателни средства; б) процедурите по разрешаване и осъществяване на достъп до данните по чл. 250а, ал. 1 от Закона за електронните съобщения, както и за защита на правата и свободите на гражданите срещу незаконосъобразен достъп до тези данни. данни. (3) Комисията представя пред Народното събрание ежегодно в срок до 31 май доклади за извършената дейност по ал. 2, т. 6, които съдържат обобщени данни: 1. за разрешаването, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства, съхраняването и унищожаването на информацията, получена чрез тях, както и защита на правата и свободите на гражданите срещу незаконосъобразното използване на специалните разузнавателни средства; 2. за извършените проверки и предложения за подобряване на процедурите за съхраняване и обработване на данните по чл. 250а, ал. 1 от Закона за електронните съобщения.

целия коригиран текст, за да няма никакви грешки и неточности по-скоро. Предлагам следната редакционна поправка на новия чл. 16: „Чл. 16. (1) Комисията Комисията за контрол над службите за сигурност, използването и прилагането на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения се формира на паритетен принцип по трима народни представители от всяка парламентарна група, и заседава само в своя основен състав. (2) Комисията за контрол над службите за сигурност, използването и прилагането на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения: 1. осъществява парламентарен контрол върху дейността на службите за сигурност; 2. приема становища по бюджетите на службите за сигурност и ги предлага за утвърждаване от Народното събрание; 3. в 14-дневен срок от избирането й приема Вътрешни правила за работа, които се утвърждават от Народното събрание; 4. осъществява предвидения в Закона за специалните разузнавателни средства и в Закона за електронните съобщения парламентарен контрол и наблюдение на процедурите по: а)

разрешаване и осъществяване на достъп до данните по Закона за електронните съобщения, както и за защита на правата и свободите на гражданите срещу незаконосъобразен достъп до тези данни. (3) Комисията Комисията представя пред Народното събрание ежегодно в срок до 31 май доклад за извършената дейност по ал. 2, т. 4, който съдържа обобщени данни за: разрешаването, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства, съхраняването и унищожаването на информацията, получена чрез тях, както и защита на правата и свободите на гражданите срещу незаконосъобразното използване на специалните разузнавателни средства; 2. извършените проверки и предложения за подобряване на процедурите за съхраняване и обработване на данните по Закона за електронните съобщения. (4) съобщения. (4) Председателят на Народното събрание информира Президента на републиката и министър-председателя за решенията и становищата на комисията.” Благодаря Благодаря Ви, господин Бисеров. Уважаеми народни представители, имате думата за изказвания.

Господин председател, уважаеми колеги! Вземам думата

„Приема становище” – в това няма нищо лошо, но предложението за утвърждаване от Народното събрание питам: дава ли специален статут на тази институция, или си остава както досега – бюджетът на ДАНС като неразделна част от държавния бюджет? Този въпрос трябва да се изясни! Ако тази институция няма специален статут

Под формата на реплика искам да кажа, че наистина това трябва да се изчисти. За да няма съмнение, първо, подчертавам, че става въпрос за становища. Не „решение за становища”, както е записано там. Аз го докладвам като „становища”. Това

тази корекция в репликата? Други изказвания в разискванията по чл. 16 и 17 от правилника? Не виждам.

професор Имамов. След това ще преминем и към съответните текстове. Моля, който е съгласен с направените предложения за корекции в докладваните текстове на чл. 16 и 17 от господин Христо Бисеров,

19. което комисията не подкрепя: „Член 19, ал. 2 се изменя така: „(2) Всеки народен представител може да бъде избран в ръководството само на една постоянна комисия.” Комисията подкрепя текста на проекта за чл. 19, който става чл. 18. Благодаря. Разисквания. Има предложение от народния представител Георги Кадиев за изменение в ал. 2. Желаете ли, господин Кадиев? Заповядайте, имате думата, господин Кадиев. Уважаеми господин председател, уважаеми господа народни представители! Логиката на предложението е съвсем проста. Тя е да не може един и същи човек да бъде едновременно председател на една комисия и заместник-председател на друга комисия, за да има по-голяма деконцентрация на ръководни длъжности и съответно повече хора да участват по-активно в работата на Парламента. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ Други желаещи за участие в разискванията по чл. 19 от правилника, който комисията предлага да стане чл. 18? Не виждам.

Предложението е много просто: един и същи народен представител да бъде в ръководството само на една комисия, тоест да не може да бъде, както на практика в миналото, председател на една, заместник-председател на друга, на втора, на трета.

Благодаря Ви,

Преминаваме към гласуване текста на чл. 19, който става съответно чл. 18 по предложението на комисията. Моля, гласувайте.

Текстът на чл. 19, който става съответно чл. 18, е приет. Госпожо Манолова, заповядайте да докладвате следващия текст. МАНОЛОВА: Комисията подкрепя по принцип текста на проекта и предлага следната редакция на чл. 20, който става чл. 19: „Чл. 19. (1) При определяне на състава на постоянните комисии се запазва съотношението между числеността на парламентарните групи с изключение на постоянните комисии по чл. 15, ал. 2, т. 16, 18 и 19. (2) Ръководството на всяка постоянна комисия се състои от председател и до 4 заместник-председатели. Ръководството на комисията Ръководството на комисията организира работата й въз основа на информацията, постъпваща в комисията. (3) Ръководствата и членовете на постоянните комисии се избират по предложение на парламентарните групи или на народен представител с явно гласуване в цялост, освен ако е направено възражение срещу някой от предложените кандидати. (4) Председателят на комисията ръководи заседанията и поддържа връзки с председателите на другите комисии и с председателя на Народното събрание. (5) При отсъствие на председателя той упълномощава един от заместник-председателите да ръководи заседанието на комисията.” Предлагам и този текст да бъде отложен във връзка с отлагането на текста, който регламентираше основните комисии. Може би ще се стигне до промяна в номерацията на т. 16, 18 и 19, които носят зад себе си Комисията за борба с корупцията; за контрола над службите; и Комисията по гражданското общество. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: След докладването има направено процедурно предложение за отлагане на разискванията и гласуването

Докладването на чл. 19 се отлага. Една молба, ако може тези „връзка с председателя” после да ги огледаме – „председателите на комисии поддържат връзки”, госпожо Манолова, да намерим по-коректна законодателна формулировка.

предложен от комисията и съответно предложението той да стане чл. 21. Моля, гласувайте.

предложение на народния представител Мая Манолова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста и предлага следната редакция на чл. 23, който става чл. 22: чл. 22: „Чл. 22. (1) Постоянните комисии могат да приемат свои вътрешни правила в съответствие с този правилник, които се публикуват на сайта на съответната комисия на интернет страницата на Народното събрание. (2) Разходите, необходими за дейността на постоянните комисии на Народното събрание, се утвърждават от председателя на Народното събрание по предложение на ръководствата на комисиите.” Благодаря Ви, уважаема госпожо Манолова. Желаещи за изказвания по съдържанието на чл. 23, предложен от комисията да стане чл. 22? Не виждам.

МАНОЛОВА: Комисията подкрепя по принцип текста на проекта и предлага следната редакция на чл. 24, който става чл. 23: „Чл. 23. (1) Постоянните комисии могат да образуват от своя състав подкомисии, както и работни групи. групи. (2) Към Комисията по бюджет и финанси се създава постоянно действаща подкомисия по отчетност на публичния сектор. (3) Към Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм се създава постоянно действаща подкомисия за наблюдение на дейността на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране. Подкомисията се формира на паритетен принцип – по двама народни представители от всяка парламентарна група. (4) Постоянните комисии могат да създават обществени съвети от представители на граждански организации и движения, които да ги консултират.” Ще предложа и този текст да бъде отложен, предвид неприемането на основния текст за точното наименование и вида на комисиите. Докладван е текстът на чл. 24, с предложение да стане чл. 23. Постъпи процедурно предложение – преди разискванията

Постъпило е предложение за отхвърляне на текста поради уредба на друго място в

предложение на Мая Манолова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на проекта и предлага следната редакция на чл. 27: „Чл. 27. „Чл. 25. (1) Постоянните комисии разглеждат законопроекти, годишната програма по чл. 111 и проекти за решения, декларации и обръщения, разпределени им от председателя на Народното събрание, изготвят доклади, предложения и становища по тях. (2) Постоянните комисии правят оценка на прилагането и ефективността на законите. (3) Постоянните комисии, в съответствие със своя предмет на дейност, осъществяват периодичен контрол за степента на усвояване и за целесъобразното и законосъобразното изразходване на средства от фондовете и програмите на Европейския съюз. съюз. (4) Държавните органи и длъжностните лица от държавната и общинската администрация и гражданите са длъжни да предоставят при поискване всички сведения и документи, необходими за дейността на постоянните комисии. (5) По искане на една трета от членовете на комисията председателят й е длъжен незабавно да отправи искане до държавните органи и длъжностните лица от държавната и общинската администрация да присъстват на заседание на комисията. Поканените са длъжни да се явят пред комисията и да предоставят поисканата им информация, както и да отговарят на поставените им въпроси в срок до 7 дни от отправяне на поканата или на първото редовно заседание, ако то е след изтичането на тези 7 дни.”

„Чл. 26. (1) В последния до един час и половина от заседанията на постоянните комисии, всяка първа сряда или четвъртък на месеца, ресорните министри се явяват пред съответните комисии и отговарят на актуални устни въпроси, отправени от членове на комисиите на самото заседание. Отправените въпроси следва да се отнасят до конкретни политики и не могат да съдържат искания за предоставяне на точни данни и статистика. (2) Право на по два актуални устни въпроса има член на комисията от всяка парламентарна група, а народните представители, нечленуващи в парламентарна група, имат право общо на два въпроса. (3) Ресорният министър, към когото е отправен въпроса, отговаря веднага след задаването му. В случай на отсъствие по уважителни причини, министърът съгласувано с комисията определя заседанието, на което ще отговаря на актуални устни въпроси. (4) Редът за задаване на актуалните устни въпроси по ал. 1 се определя съобразно числеността на парламентарните групи по низходящ ред, като последен в реда е народен представител, (5) Времето за изложение на въпроса е до 2 минути. Отговорът на министъра е до 3 минути. Народният представител, задал въпроса,

Аз имам предложение – ще помоля не комисията да съгласува с министъра, а министърът да съгласува с комисията удобното му време. Не „министърът съгласувано с комисията определя заседанието”, а „комисията съгласувано с министъра определя заседанието”. Не може министърът да определя заседанието на комисията. Една инверсия – направете разместване. Приемете го като редакционно предложение. „В случай на отсъствие по уважителни причини, министърът съгласувано с комисията определя заседанието, на което ще отговаря на актуални устни въпроси.” Редактираме го: „В случай на отсъствие на министъра „В случай на отсъствие на министъра по уважителни причини, комисията съгласувано с него определя заседанието, на което ще отговаря на актуални устни въпроси”.

И днес доказаха това свое твърдение. Поведението им е деструктивно към българските институции и безотговорно към проблемите на България – такова, каквото беше в последните четири години от тяхното управление. След като вчера бившият вътрешен министър орева европейските столици срещу собствената си държава, днес бившият министър-председател се похвали тук от трибуната, че е победител на изборите и като един истински победител се изниза от залата. Точно така се държат победителите! Или може би колегите от ГЕРБ се опитват да докажат тезата на своя лидер от Четиридесет и първото Народно събрание – които сме били тук, си спомняме, че депутатите са безделници. Уважаеми депутати от ГЕРБ, къде сте? Затова ли Ви плаща народът заплати, за да стоите в кафето или като безмълвни наблюдатели на балконите да броите гласовете в залата? Уважаеми господин председател, ако има свободни щатове в парламента, можете да ги увеличите с квестори. Очевидно колегите от ГЕРБ искат да правят това. Това ли е отговорното поведение към България в момента, когато трябва да се решават важните въпроси на страната? Сигурно Ви боли, колеги от ГЕРБ, защото свърши приемането на лобистки закони, на антиконституционни закони, на мачкането на институциите и на рекета над бизнеса. Свърши се с „Калинките” във властта. Господин Борисов, ние не издаваме присъди – това, в което ни обвинихте тук от трибуната. Присъдите и оценката ги издават други. Вчера представители на българския бизнес Ви издадоха следната присъда: чрез приемане на лобистки закони ГЕРБ създадоха симбиоза между търговия с влияние и политически рекет, а истинската присъда Ви издаде народът на 12 май, като Ви осъди да бъдете в изолация, да бъдете безмълвни наблюдатели от балконите на Народното събрание. Заплахите, че пилците се броят на есен, са израз само на едно – на безсилие. Не се страхуваме от това. Имаме информация и знаем какво правите. Знаем, че използвате държавни служители и ги натискате и мачкате, за да правите подписки за касиране на изборите. Знаем, че ги принуждавате да ходят на протест. Спрете да тормозите хората! Това няма да даде резултат, защото няма да ни попречи да си свършим работата, за която сме изпратени в Народното събрание, а тя е да помогнем на бедните, на безработните, на социално слабите, на майките, на учениците, на пенсионерите, да помогнем на българския бизнес, за да се гарантира икономически растеж, в крайна сметка да гарантираме на България по-добро бъдеще. И тези, които днес сме тук, и работим ще постигнем това без участието на ГЕРБ. Не са ни необходими днес тук! Благодаря Ви.

чл. 27 има предложение на Мая Манолова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на проекта и предлага следната редакция на чл. 27:

тях. (3) Постоянната комисия се свиква на заседание от нейния председател по негова инициатива или по искане най-малко на една трета от членовете й или от председателя на Народното събрание.” Благодаря Ви, госпожо Манолова. Имате думата за изказвания, предложения.

Благодаря

(2) Граждани могат да присъстват на заседанията на комисиите при спазване режима на достъп в Народното събрание. (3) Всеки член на постоянна комисия може да покани за участие в нейно заседание отделни физически лица или представители на юридически лица, имащи отношение към разглежданите въпроси от комисията. комисията. (4) Представители на синдикални, съсловни и браншови организации по тяхна инициатива имат право да присъстват на заседанията на комисиите, да представят свои писмени становища и да вземат участие в разисквания по разглежданите проекти за актове на Народното събрание, отнасящи се до предмета им на дейност, при спазване режима на достъп до Народното събрание. Становищата се публикуват на сайта на съответната комисия на интернет страницата на Народното събрание. (5) Комисиите могат да решат отделни заседания да бъдат закрити. (6) Заседанията на Комисията по външна политика, Комисията по отбрана, Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред и Комисията за контрол над службите за сигурност, използването и прилагането на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения, както и на техните подкомисии са закрити. По решение на тези комисии отделни заседания могат да бъдат открити. (7) Участието на народни представители в закрити заседания на комисии, на които те не са членове, документите и тематиката, с които те са се запознали, се отбелязват в специален протокол и се подписват от същите. (8) Народните представители, които не са членове на съответна комисия, могат да участват във всички нейни заседания без право да гласуват. (9) Акредитираните журналисти и други журналисти, на които е осигурен достъп, могат да присъстват на откритите заседания на постоянните комисии на Народното събрание. събрание. (10) Участващите в заседанията на комисиите са длъжни да спазват изискванията във връзка с опазване на класифицираната информация и информация по Закона за защита на личните данни, както и на сведения, отнасящи се до личния живот и доброто име на гражданите. (11) При обсъждане на законопроекти и други актове на заседанията на комисиите се изслушва вносителят. Когато законопроектът е внесен от Министерския съвет на заседанието се изслушва член на Министерския съвет или заместник-министър.”

Благодаря Ви, уважаеми господин председател. Предлагам също една редакционна поправка в ал. 4 и на други места, ако има такъв тип предложения: Представители на синдикални, съсловни и” прочее организации „вземат участие в разисквания по разглежданите проекти за актове на Народното събрание, отнасящи се до предмета им на дейност” аз бих казал „дейността им”, това не е търговско дружество, „дейността им” или „функциите им” – „при спазване на реда, установен в комисиите”, а не при „спазване режима на достъп до Народното събрание”. Режимът на достъп до Народното събрание е фактически въпрос и те, след като са поканени, са влезли в сградата. Когато са в комисиите и участват в изслушвания, е редно да спазват реда на тези изслушвания, установен или във вътрешните правила, които забелязах, че ги приехме да са факултативни, а не задължителни за всяка комисия, но смятам, че всяка ще си изработи, или някакъв друг ад хок, създаден от комисията, ред. Това в никакъв случай не е редът за достъп до сградите на Народното събрание.

Предлагам гласуването на редакционната поправка и гласуването на целия текст на чл. 28 да бъдат отложени с оглед приемане на основния текст, който определя вида и точното наименование на парламентарните комисии. Благодаря, госпожо Манолова. Има резон в предложението. Моля режим на гласуване за отлагане.

Има ли изказвания? Няма. Моля режим на гласуване на чл. 29.

Председателите на постоянните комисии обявяват писмено дневния ред, часа и мястото на заседанията на определените за това места в Народното събрание или срещу подпис на техните членове. Дневният ред за редовните заседания на комисиите се обявява най-малко три дни преди тяхното провеждане, включително и чрез обявяването им на интернет страницата на Народното събрание. В случаите, когато се провеждат извънредни заседания на комисиите, дневният ред се обявява едновременно с насрочването им. (2) Постоянните комисии заседават, когато присъстват повече от половината от техните членове. Ако след обявеното време за започване на заседанието кворумът не е налице, комисията може да заседава и при наличния състав, когато той е не по-малко от една трета от всичките й членове. (3) Решенията на постоянните комисии се вземат с мнозинство от присъстващите.”

(2) В доклада се отразяват взетото от комисията решение и различните становища с посочване на мнозинството, което ги е поддържало. (3) Докладите на постоянните комисии от откритите заседания са публични и достъпни по установения ред, както и чрез сайта на комисията на интернет страницата на Народното събрание.”

предложение на народния представител Мая Манолова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на проекта и предлага следната редакция на чл. „Чл. 33. (1) За заседанията на постоянните комисии се води секретен протокол, в който се отбелязват всички взети решения. (2) За заседанията на Водещата комисия по законопроектите се водят стенографски протоколи. Те се подписват от председателя на комисията и от водещия протокола и се публикуват в 7-дневен срок от заседанието на сайта на комисията на интернет страницата на Народното събрание. (3) Протоколите от закритите заседания на постоянните комисии са със специален режим на съхранение, отчет и достъп съгласно изискванията на Закона за защита на класифицираната информация.”

предложение на народния представител Мая Манолова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на проекта и предлага следната редакция на чл. 34: „Чл. 34. (1) Временни комисии се образуват по конкретен повод, за проучване на отделни въпроси и за провеждане на анкети. (2) Временните комисии се избират от Народното събрание по предложение на председателя или най-малко на една пета от народните представители. (3) Предметът, числеността, съставът и срокът на действие на временните комисии се определят от Народното събрание.

„Чл. 35. (1) Народното събрание избира от своя състав постоянните делегации на Народното събрание в международните организации. (2) При определяне на състава на постоянните делегации на Народното събрание в международните организации се запазва съотношението между числеността на парламентарните групи. групи. (3) При преустановяване съществуването на парламентарна група избраният по нейно предложение представител в състава на постоянната делегация се освобождава. (4) Постоянните делегации отчитат своята дейност пред председателя на Народното събрание.”